Luka (HDZ)** Imamo dovoljan broj zastupnika. Dakle, dame i gospodo prelazimo na točku dnevnog reda 3. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Imamo ovdje dva dva slučaja da tako kažem. Prvo je točka u izvješću u zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za davanje odobrenja za pritvaranje i daljnje vođenje i pokretanje kaznenog postupka protiv optuženog zastupnika Branimira Glavaša, zastupnika u Hrvatskom saboru. Molim predsjednika povjerenstva gospodina Sesvečana da kratko obrazloži prijedlog odluke. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću evo ipak pročitati Izvješće o zahtjevu Državnog odvjetništva u Zagrebu upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za davanje odobrenja za pritvaranje i daljnje vođenje odnosno pokretanje kaznenog postupka protiv Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru. Naime, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na današnjoj sjednici razmotrilo je zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 11. siječnja 2008. upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske od 11. siječnja 2008. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pritvaranje i daljnje vođenje kaznenog postupka protiv Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru jer je kod Županijskog suda u tijeku kazneni postupak protiv optuženika Branimira Glavaša zbog kaznenog djela iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Povjerenstvo je utvrdilo da je odlukama Hrvatskog sabora od 11. svibnja 2006. i 22. studenoga 2006. godine odobreno pokretanje kaznenog postupka. Također je utvrdilo da je odlukama Hrvatskoga sabora od 22. studenoga 2006. godine odobreno pritvaranje. Kako sukladno članku 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnik ima imunitet od dana konstituiranja Hrvatskoga sabora do prestanka zastupničkog mandata te imajući u vidu da je gospodin Branimir Glavaš ponovno izabran za zastupnika u Hrvatski sabor te konstituiranje Sabora Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske uputilo je predsjedniku Hrvatskoga sabora zahtjev za ponovnim odlučivanjem o davanju odobrenja za pritvaranje i daljnje vođenje kaznenog postupka. U raspravi su sudjelovali Damir Sesvečan, Arsen Bauk, Ratko Gajica, Ivan Hanžek, Živko Nenadić, Gordana Sobol i doktor Vladimir Šišljagić, dakle članovi povjerenstva. U raspravi je naglašeno da se uskraćivanjem odobrenja za pritvaranje neće utjecati na rad suda odnosno na konačni ishod sudskog postupka nego se omogućava optuženiku kvalitetnija obrana zbog postojećih nastupljenih okolnosti. Između ostalog u raspravi je iznijeto stajalište da ne treba ulaziti u meritum stvari prilikom odlučivanja o davanju odobrenja za pritvaranje nego omogućiti nadležnim tijelima autonomno odlučivanje o pritvaranju. Također je izraženo mišljenje da ne postoje zapreke da se zastupniku Branimiru Glavašu omogući obrana sa slobode. Glede zahtjeva za daljnje vođenje postupka povjerenstvo je ocijenilo da treba pravosudnim tijelima omogućiti nesmetan nastavak sudskog postupka. Prema tome, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke većinom glasova 5 za i 4 protiv. Tekst odluke glasi: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pritvaranje protiv zastupnika Branimira Glavaša u vođenju kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske". I jednoglasno je povjerenstvo utvrdilo drugi dio odluke koji glasi: "Utvrđuje se da ne postoje ustavno-pravni razlozi iz članka 75. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske za primjenu instituta zastupničkog imuniteta te u smislu članka 75. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske daje se odobrenje za daljnje vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Branimira Glavaša po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog vođenja kaznenog postupka za djelo iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske." Obrazloženje: Povjerenstvo je odlučilo uskratiti odobrenje za pritvaranje protiv zastupnika Branimira Glavaša po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu zbog vođenja kaznenog postupka za počinjenje kaznenog djela iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske smatrajući da treba omogućiti optuženiku obranu sa slobode slobode jer to ne može utjecati na ishod postupka. Kako se radi o kaznenom djelu za koje je povjerenstvo zauzelo stajalište da će predlagati ukidanje imuniteta zastupnicima te imajući u vidu da pravosudnim institucijama treba omogućiti nesmetano vođenje postupka povjerenstvo je predložilo davanje odobrenje za daljnje vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Branimira Glavaša. Hvala.

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Nema nikoga iz Vlade ali nema razloga ne još jedanput im čestitati na izboru. Na neki način usuđujem se reći postajemo uređena država danas. Malo smo govori o ZERP-u i o ovakvim temama koje su sada na redu. Uglavnom smo govorili o gospodarstvu, cijenama, decentralizaciji, zdravstvu, korupciji, pravnoj državi a to znači da postajemo uređena država a za četiri godine zasigurno nećemo razgovarati ni o ovakvim temama kakve su danas na dnevnom redu. Slučaj Glavaš ono što ja želim reći nikada nisam doživljavao političkim procesom, nikada nisam doživljavao montiranim procesom iako istup savjetnika ministra unutrašnjih poslova ili šefa osječke policije u nekom vremenu daje naslutiti da je u pozadini bilo i puno politike. Jer, tko se može poput recimo gospodina Fabera igrati pomilovanjima u slučaju Ane Marija Getoš, tko ima prava kao što smo vidjeli u onoj snimci usmjeravati svjedočenja. Postavlja se pitanje da li je to neka uobičajena praksa jer ako se tako netko ponaša u jednom od najdelikatnijih pravosudnih slučajeva u Hrvatskoj što se tek radi drugim ljudima. Ja bih rekao lov s Markačem je skandal, a ovo što je napravio gospodin Faber bila je blamaža sustava. Zašto kažem da je lov skandal? Jer je to bila javna tajna da se na takav način krše, ne znam, haške odluke što potvrđuje lovo, nekih generala, ali ovo što je napravio gospodin Faber to sugerira da u jednom dijelu iza slučaja Glavaš stoji i politika koja je Fabera tamo poslala što smo, a Fabera smo svi u prvi tren pozdravili «vis avis» njegove uloge tamo iz sredine devedesetih. Sjetimo se onih napisa u medijima: «Profesionalac», «Osječani su subjektivni» i tako dalje. A sada naručuje čak i svjedočanstva, a kako sam pročitao u jednom tekstu od gospodina Pukanića čak mu je netko trebao napakirati Glavašu i silovanje. Poruka ovoga Sabora mora biti onakva kakva je bila Tita prema Tuđmanu. Ne pakirati, ne pakirati. Ne miješati se u slučaj. Ne prejudicirati sudačke odluke kao što je to pa i naš premijer učinio pred nekoliko dana. Drugo što želim reći gospodin Glavaš to znamo napustio je HDZ. Između njega i gospodina Šeksa došlo je do političkog razloga, razlaza. Istina je i ta da je vjerojatno gospodin Šeks znao što se dešava u Osijeku onih dana kada se Osijek herojski branio, kada se Osijek obranio ali i kada su neki građani uzimali pravdu u svoje ruke, a potom radili što su radili na Dravi. na Dravi. Oni koji su u tome sudjelovali ti moraju ne politički već kazneno odgovarati. Ratni zločin jasno ne zastaruje i time ako hrvatsko pravosuđe sankcionira ta nedjela time će pomoći Hrvatskoj, time će pomoći hrvatskoj vjerodostojnosti. Pomoći će pozicioniranju države kao pravne države. Tamo 2006. za ovom govornicom zastupao sam tezu da je slučaj Glavaš Hrvatskoj prepustila međunarodna zajednica s ciljem testiranja hrvatske vjerodostojnosti. Ono što je premijer ispravno učinio što nas je oslobodio hipoteke Haškog suda to ja njemu priznajem iako su neki njegovi stranački drugovi možda eto nas u to prije toga uvalili. No bez da se sankcionira one koji su to počinili što su učinili ni žrtva onih koji su položili život u Domovinskom ratu neće biti kod nas uvijek ali izvan ove zemlje možda cijenjena kao što bi morala biti cijenjena. Kod nas će uvijek biti. Ja neću prepričavati neka svjedočenja u slučaju «Garaža» ili «Selotejp» kao znak zavjeta šutnje ono što smo imali prilike slušati na televiziji. Pucalo se u ranjeno tijelo pa onda jedan kaže: «Ne, ja sam pucao iznad glave» i tako dalje. Da ne spominjem neka druga svjedočanstva o samobombardiranju nekih gradova i tako dalje. Jasno je, neće sudovi u Haagu pa niti hrvatski sudovi pisati istinu o Domovinskom ratu. Ali njihova je istina jasno sankcionirati svaki zločin. Jasno je da mi ovdje progovaramo o slučaju Glavaš. IDS je za skidanje imuniteta, kada smo to bili, krajem 2006. a bili smo i za odluku o odobrenju pritvaranja i pokretanja kaznenog postupka što je čini mi se doneseno 2007. Utoliko na tim istim pozicijama kao i većina u ono vrijeme ovoga Parlamenta, ostajemo i danas. Ja se slažem apsolutno oko slučaja Glavaš bilo je jako, jako puno politike. Ja se sjećam onog igrokaza ovdje 2006. najprije je bila donesena jedna odluka pa pod pritiskom izvana ta odluka je primijenjena, promijenjena i određen je pritvor. Ja znam da su se neki pobojali da se gospodinu Glavašu nešto ne dogodi. Ni ja tomu, nažao mu ne želim ništa. Kada bi se to dogodilo on bi postao mit, ali kao što se treba boriti za presumpcije nevinosti isto tako Hrvatski sabor, pogotovo Sabor pa onda i hrvatsko pravosuđe ne smije potpasti pod čin bilo koje ucjene pa ni štrajka glađu. I to je bit. Svatko treba u ovoj zemlji dobiti fer suđenje. Svatko je nedužan do pravomoćnosti presude, ali isto tako Sabor nitko ne smije ucjenjivati. Da budem iskren meni je krivo što do svega toga dolazi. Meni je krivo što je Glavaš narušena zdravlja. Meni je krivo što se doveo u tu situaciju. Meni je krivo da i crkva je vršila svojedobno pred nekoliko mjeseci ili tjedana pritisak na politiku, ali mislim da ovaj Dom ne smije kapitulirati pred nikim, a ako bi mi promijenili Odluku iz 2006. odnosno 2007. onda bi doslovce ovaj slučaj sugerirao da je slučaj Glavaš od prvog od prvog trenutka politički a ne pitanje funkcioniranje, funkcioniranja pravne države. Istina novi saziv danas može učiniti što god želi međutim ne može ni ovaj Sabor državu pretvoriti reći ću otvoreno u Glavaševu zafrkanciju. Ako svaki štrajk glađu može natjerati ovaj Parlament da promijeni odluku ili ne znam, neko drugo tijelo onda je ovaj Dom a i država i to tijelo je bez autoriteta. Ako, iako priznajem i to i to treba reći da u ovoj zemlji ima optuženih a koji se brane za ratni zločin a brane se sa slobode. Ako ima takvih a ima ih to je sramota. A ja ću sad spomenuti neke jer sam o tome govorio i kad sam govorio ispred ovoga Kluba pred godinu dana. Na primjer Milan Salić, Tenzić Vlastimir, Lazar Vidić, Zoran Kecman. I da ne nabrajam dalje kojima je pritvor bio ukinut još dok oni nisu ni bili uhićeni. No ponavljam kao što Drava nije nikad smjela biti grobnica tako jasno nitko nije mogao u ničije ime naložiti bilo kakav zločin. Ja znam da je Glavaš organizirao obranu između ostalog u Osijeku. Zato je nagrađen činom generala, medaljama, stanovima. Da li je počinio neko nedjelo to nije naše nego to je na sudu. Znači još jedanput kada me već molite da skratim po ne znam koji puta reći ću ostajemo na onim istim pozicijama na kojima smo bili 2006. odnosno 2007. Hvala. Povreda Poslovnika sastoji se u tome što je u velikom dijelu svog izlaganja ispred Kluba gospodin Kajin zapravo pričao, promašio temu. Pričao zapravo o nečem sasvim drugom što je izvan konteksta dnevnog reda. Ovdje se radi o zahtjevu Državnog odvjetništva o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva u konkretnom slučaju Glavaš, a gospodin Kajin se toga zaista u ovom svom izlaganju ispred kluba nije držao. Hvala lijepa. Osobno mislim da smo o tome raspravili, da nema potrebe otvarati neke rasprave. Mi ovdje trebamo se izjasniti o prijedlogu koje je podnijelo Državno odvjetništvo u pogledu pretvaranja, odnosno u pogledu nastavka vođenja postupka. Zato mislim da bi trebali to uvažiti ovaj prijedlog koji je gospodin Šišljagić, ali molim. Ispravak netočnog navoda ima zastupnik i potpredsjednik gospodin Vladimir Šeks.

Pretpostavljam da se radi o nepreciznosti kolega Kajin. Vi ste malo prije rekli da referirajući se na mene, da sam ja znao ali znao u smislu spoznaje znanja za nešto što je obuhvaćeno i sa kaznenim djelima što se događa u Osijeku. To je bilo tako izrečeno da može davati i mogućnost takve interpretacije iz vašega govora. Ja zato moram reagirati kroz ovaj institut netočnog navoda, sa eventualnom spoznajom da ste na to pomišljali. Ja sam svjedok u tom postupku, predložen za svjedoka, ja ne mogu sada ovdje govoriti, nisam govorio kroz cijelo ovo vrijeme, a ne mogu pristati da ostane visjeti u zraku i takva interpretacija i mogućnost da sam ja znao za neka eventualna kaznena djela iz toga bi slijedila neki oblici i moje odgovornosti. Ja jesam bio predsjednik kriznog stožera istočne Hrvatske, od Baranje do Vukovara, Osijeka, Broda, Vinkovaca sve do Nove Gradiške itd. ali jedno je znanje, drugo su drugo su okolnosti znanja i spoznaje o konkretnim informacijama. Zato vas molim da se precizno na to referirate jer ne želim da ostane ta situacija u zraku visjeti da sam ja nešto znao za neka kažnjiva djela ili kažnjive radnje i to bi bilo to. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda. Gospodin Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Ja se danas prvi puta javljam za riječ i upravo duboko cijeneći govore kolege Kajina koje sam imao priliku i ranije slušati, upravo njegovu dosljednost uvijek, ja bih ga i sada ispravio njegov netočan navod, jer nema pravo nikome pakirati prije nego što to nadležne institucije utvrde. Prema tome ne stajući u ovom trenutku obrane bilo koga pa ni svog kolege iz policije Fabera ili bilo koga drugoga, ja bih samo molio da se upravo na tragu presunkcije nevinosti sačeka da se utvrdi tko je kome pakirao u toj priči. Ispričavam se gospodine Šišljagić, on je tražio i ispravak netočnog navoda, pa evo dozvolimo mu naknadno. Izvolite. (HDSSB)** Dakle da se razjasni. Gospodin Glavaš štrajka glađu već nešto više od dva mjeseca. Dakle on nije mogao znati niti kakvu će sud donijeti odluku pa prema tome nije imao pojma da će uopće se na Saboru na ovoj sjednici naći pitanje njegovog imuniteta. Prema tome deplasirano je tvrditi da gospodin Glavaš ucjenjuje Sabor, pa Sabor zaista sa ovim štrajkom glađu nema nikakve veze, a najmanje ucjene. I još jedno. Gospodin Glavaš itekakve zasluge ima ne za obranu Osijeka i Slavonije nego i cijele Hrvatske, ali da je nagrađen da je zbog toga nagrađen generalskim činom on ga je zaslužio i da je nagrađen stanovima to apsolutno ja mislim da ne zaslužuje nikakav komentar, ali to zaista nije u redu gospodine Kajin. Gospodin Glavaš nikakvim stanovima nije nagrađen, nikakvim generalskim činom, on je taj čin zaslužio u Domovinskom ratu. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin zastupnik Ivo Josipović u ime kluba SDP-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Naravno ograničit ću se samo na meritum to je prijedlog našeg saborskog odbora, Povjerenstva. Radi se naprosto o dva pitanja, pitanja imuniteta za kazneni progon i imuniteta za pritvaranje. Ne treba ni podsjećati da je ovaj Sabor o tome već odlučivao i mnogi su mišljenja da nije ni trebalo ponovo o tome odlučivati, ali evo nadležni sud je to zatražio i mi naprosto po odluci suda moramo i postupiti. Ovo nije pitanje da li gospodina Glavaša treba suditi, da li ga treba pritvoriti ili da li ga treba kazniti, mi se time ovdje ne bavimo niti se smijemo baviti nego je jedino pitanje da li ovaj Sabor hoće, treba, može iskoristiti onu mogućnost koju mu daje Ustav i Poslovnik da imunitetom ograniči ili spriječi kazneni progon neke osobe konkretno u ovom slučaju generala Glavaša. U pogledu prvog dijela, dakle onog temeljnog da li treba nastaviti, zapravo ne poduzeti nego nastaviti kazneni progon Klub zastupnika SDP-a podržava prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva upravo zato polazeći od svrhe imuniteta, svrha imuniteta nije to da se nekoga štiti od kaznenog progona nego je elementarna izvorna svrha ta da se spriječi šikanozno postupanje protiv nekoga tko je okrivljen za kazneno djelo. Što se tiče drugog dijela koje se odnosi na moguće pritvaranje još jednom ponavljam klub SDP i nitko od nas pojedinačno se ne zalaže ni za pritvor ni protiv pritvora to nisu naša posla, to su poslovi suda. Međutim, tu ne podržavamo prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva posebno ne sa obrazloženjem koje jest ovakvo kakvo je i koje je meritorno, koje izrijekom govori da, kaže obrazloženje smatrajući, dakle predlaže se održavanje imuniteta protiv pritvaranja, smatrajući da treba optuženiku omogućiti obranu sa slobode jer to ne može utjecati na ishod kaznenog postupka. To je meritorna odluka koju samo može donijeti sud ovakvim izričajem i mi smatramo da to prelazi okvire odlučivanja Sabora. Naša odluka može biti samo politička, ona bi mogla biti u smislu davanja imuniteta možda i drukčija, ali kažem ovako meritorno odlučivanje po našem sudu zadiranje u Ustavnu podjelu ovlasti, zadiranje u neovisnost pravosuđa i nakon što smo evo kao načela postupanja i Vlade pa i ovog Sabora da ćemo poštivati neovisnost pravosuđa se upustili u ovakvu odluku, smatramo da to nije u redu. Jednom riječju ovakvu odluku ne podržavamo. Zapravo bi bilo najbolje da Mandatno-imunitetno povjerenstvo ponovno razmotri svoj prijedlog, ali ako su se stekli uvjeti za glasovanje onda će klub SDP-a podržati prijedlog Povjerenstva u pogledu vođenja postupka, ali na žalost kao suprotan Ustavu pa i ideji imuniteta kao takvoga ne može podržati prijedlog u pogledu pritvaranja. Zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kao što je rekao predsjednik Sabora ovo je pitanje o kojem je ovaj Sabor već raspravio i pitanje u kojima je ovaj Sabor donio meritorne odluke i razlog za ovu raspravu s jedne strane traženje suda, ali ne bi bilo razloga da raspravljamo da Mandatno-imunitetno povjerenstvo u ovom slučaju nije predložilo da Sabor promijeni odluku koju je već donio u pogledu ovog slučaja. O čemu se radi? Nalazi se sud usred postupka. Koje su promijenjene okolnosti? Jedina promijenjena okolnost je činjenica da su bili izbori i da je sada novi Parlament. Da toga slučajno nije bilo, da je vremenski drugačije odnos između vođenja postupka i saziva, novog saziva Parlamenta mi o ovome ne bi raspravljali, niti bi se uopće ponovno stavljalo na dnevni red ova pitanja o kojima je Parlament raspravio i odlučio, donio odluke. Podsjećam vas da kad je Sabor donio obje ove odluke, a naročito odluku koja se odnosi na mogućnost suda da odluči, dakle davanje slobode ili mogućnosti sudu da odluči da li treba ili ne treba po mišljenju suda pritvoriti Branimira Glavaša, argument je bio da je to odluka koju Sabor ne može donijeti. Sabor nije ovlašten, nije u djelokrugu zakonodavne vlasti da odlučuje da li nekoga sud može ili ne može pritvoriti. To je odluka suda. Ono o čemu mi danas odlučujemo, a već smo jedanput odlučili u ovom Saboru nije da li Glavaša treba ili ne treba pritvoriti. Ovaj Sabor odlučuje samo o tome da li sudu daje pravo i mogućnost da odluči u skladu s onim što sud misli da treba odlučiti. To su biti argumenti u prošloj raspravi i većina Parlamenta je tada koja je također bila HDZ-a i koalicijski partneri većina, je tada s tima argumentima i prihvaćajući te argumente dakle da se radi samo o omogućavanju sudu da odluči da ne pritvori Glavaša ili pritvori, ali da Parlament ne može na sebe preuzeti tu odgovornost, a nema ni Ustavne ovlasti niti pravo da na sebe preuzima odluke koje može donijeti sud. Budući da se okolnosti, a niti u obrazloženju se ne navodi da su se bilo kakve okolnosti u tom pogledu promijenile, onda je danas na ovom Parlamentu zapravo samo to da poštuje svoje vlastite odluke, odnosno da poštuje odluke koje je u tom pogledu već donio. I s tim u vezi prijedlog odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva je različit od onog koji je bio prošli put i različit od onih odluka koje je ovaj Sabor već donio. Klub HNS-a držat će se odluka Parlamenta, držat će se naravno i trodiobe vlasti i ingerencija koje pripadaju ovom Parlamentu, neće pretvarati ovaj Parlament u sudnicu i donositi sudske odluke, ali naravno neće ni na koji način ograničavati pravo suda da odluči u skladu sa svojom prosudbom. Zato će klub HNS-a podržati prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva vezan na skidanje mandata koje omogućava daljnji postupak i neće podržati drugi prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje se odnosi na prejudiciranje odluke suda vezano za mogućnost stavljanja Branimira Glavaša u pritvor ili ne dok traje suđenje, jer smatramo da to treba, da je to odluka koju treba prepustiti sudu. lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Gospođa Pusić kaže da od vremena ranije odluke Sabora do danas nije bilo nikakvih novijih okolnosti, odnosno da je jedina nova okolnost to što su održani parlamentarni izbori u To nije jedina nova okolnost. Nova okolnost je ta da slijede lokalni izbori u Osijeku, pa se možda baš u toj činjenici krije tajna nagle promjene odluke HDZ-ove većine o ovom pitanju. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, gospodin Živko Nenadić. Gospodine predsjedniče. Ispravljam isti navod. Kolegica Pusić je rekla da je jedina promjena da je novi saziv Hrvatskog sabora, što nije točno. Jer promjena je i u tome što je istraga već davno završena, promjena je u tome što su svi svjedoci ispitani i što je već u tijeku glavna javna rasprava. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin Vladimir Šišljagić. Izvolite. **Šišljagić, Dakle u nastavku da nisu promijenjene okolnosti ispravka netočnog navoda. Itekako su promijenjene okolnosti. Pa sama činjenica da novog imuniteta i sama činjenica da je samo Državno odvjetništvo zatražilo mišljenje i odluku Sabora glede pritvora dovoljno govori o tome da su se okolnosti promijenile. Međutim, možda to i nije najbitnije vezano za okolnosti. Gospodin Glavaš je 14 mjeseci u pritvoru. Završen je istražni postupak. Sada je u fazi glavne rasprave. Gospodin Glavaš je dao vrlo iscrpnu, detaljnu obranu. On je odgovorio na sva pitanja sudionika u fazi glavne rasprave. Nitko od 6 osumnjičenika koji su dali svoju obranu ga ne tereti. Dakle to su itekako mislim bitne činjenice i značajno promijenjene okolnosti od prije godinu dana kada se donosila u u ovom Saboru ista ovakva odnosno slična odluka odnosno raspravljalo o njoj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Riječ ima gospodin zastupnik Anto Đapić. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Smatram se obveznim progovoriti nekoliko riječi o ovom izvješću i prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva. I smatram da je praktički nakon izbora hrvatske Vlade ovo prva jedna ozbiljna politička odluka koju Hrvatski sabor donosi i ovaj prijedlog Povjerenstva ja apsolutno podupirem. Naime, kao što je rekao kolega Kajin da je on ostao na istim pozicijama prije 14 mjeseci, na istim pozicijama ostajem i ja i Hrvatska stranka prava koja je i tada smatrala da je bilo dostatno omogućiti skidanje imuniteta za pokretanje i vođenje postupka a da nije bilo pravog razloga za određivanje pritvora. U Hrvatskoj uistinu postoji i trudimo se da to postojanje bude što izraženije kod trodiobe vlasti u Hrvatskoj u kojoj zaista pravosuđe i sudstvo ima pravo ili Državno odvjetništvo podnijeti zahtjev Hrvatskom saboru za skidanje imuniteta pojedinom saborskom zastupniku, ali Hrvatski sabor kao svaki Parlament u svijetu ima pravo na to odgovoriti na način na koji on smatra da je politički opravdan. 14 mjeseci je zaista puno u životu i pojedinaca a posebno ako se radi o situaciji u kojoj je bio i kolega Glavaš. U svakom slučaju vi svi znate da u političkim odnosima i njegove stranke i Hrvatske stranke prava su vrlo zaoštreni odnosi pa i među nama osobno, ali upravo zbog toga smatram kada se vraćamo 14 mjeseci unatrag da smo mogli izbjeć' u hrvatskoj javnosti, u gradu Osijeku, u Slavoniji, Baranji, mnogo mučnih situacija, vrlo dramatičnih. Rekao bih i jednu stresnu situaciju u kojoj su građani Osijeka živjeli 14 mjeseci, a koja se objektivno zaista mogla izbjeć' da smo prije 14 mjeseci donijeli odluku kakova se donosi i danas. Jer kada god govorimo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege i o ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj i tijekom agresije na Hrvatsku te tijekom Domovinskog rata kako govori Deklaracija o Domovinskom ratu, onda u svakom slučaju uvijek ima snažne ali zaista snažne političke implikacije jer je i kolega Kajin spomenuo što mi svi znamo da u Hrvatskoj se vodi i procesi za ratne zločine a da nisu svi optuženici i u pritvoru. Općenito mislim da iz ovog slučaja koji se naziva kolokvijalno slučaj "Glavaš" trebamo izvući ja bih rekao svi prilično snažne pouke. Nisam …/Govornik se ne razumije./… tome da općenito procesi za ratne zločine budu na način ja bih rekao tretirani da se vode procesi, ali da se i hrvatski optuženici pa i srpski u Hrvatskoj ne budu nužno u pritvoru, jer je prošlo 15, 16 godina, najmanje 12 godina od počinjenja možebitnih ratnih zločina ili zločina u ratu. I uistinu osim ako ne postoji opasnost na pritiska na svjedoke i mogućnost bijega, ali da težina kaznenog djela ne bi trebala biti ključni element za određivanje pritvora. Sve ove, sve ono što se događalo oko slučaja "Glavaš" vjerujte da sam pune dvije godine bio gotovo u cijelosti involviran u sam taj događaj, u proces, u psihozu koja je vladala i u gradu Osijeku i kao gradonačelnik grada Osijeka i po nekim drugim situacijama. Moglo je se to sve puno napraviti drugačije. Gospodin Glavaš nije izbjegavao svoju odgovornost da se pojavi pred sudom, da se obrani od optužbi ako je onaj koji optužuje ima teret dokazivanja svojih tvrdnji, da je se moglo na jedan drugačiji način, dostojanstvenije, korektnije i poštenije odnositi i prema tom slučaju. A sve u kontekstu i odnosa prema Domovinskom ratu. I danas smo vidjeli i u programu hrvatske Vlade da će ona u svom djelovanju djelovati na zaštiti Domovinskog rata i svih onih vrijednosti. Pa mislimo i da je ovakav drugačiji pristup i odnosa i prema ovim procesima nešto na čemu se također mora i treba poraditi. U svakom slučaju dobra je vijest ako danas usvojimo ovaj prijedlog zaključaka Mandatno-imunitetnog povjerenstva da se gospodin Glavaš sa slobode brani u procesu u kome je već duboko, duboko zagazio. Ali mislim sada da ne širim zaista temu jer ovo se radi samo o slučaju gospodina Glavaša da bi bilo i dobro jer su već dali praktički svi optuženici obrane slučaj "Selotejp", da svi optuženici budu pušteni na slobodu kako bi onda mogli završiti ovaj proces, pa onda kakav bude pravorijek sudski. Krivi, ne krivi, slobodni, ne slobodni. Ali trebalo bi zaista nešto na tom tragu napravit. Ja ću još jedanput …/Govornik se ne razumije./… svoje zadovoljstvo ovakvim prijedlogom odluke Mandatnog povjerenstva. Ja ću ga kao zastupnik Hrvatske stranke prava u njeno ime i podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Stavljam na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za ovu odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva? …/Upadica

Dobro. Prihvaća se prijedlog poznavatelja ove procedure. Stavljam prijedlog prvi. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pritvaranje protiv zastupnika Branimira Glavaša u vođenju kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Tko je za ovaj zaključak?

Utvrđujem da je sa 81 glas za, 49 protiv i 3 suzdržana prihvaćen ovaj prijedlog kako sam ga pročitao. Drugi prijedlog zaključka: Utvrđuje se da ne postoje ustavno-pravni razlozi članka 75. stava 2. Ustava Republike Hrvatske za primjenu instituta zastupničkog imuniteta te u smislu članka 75. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske daje se odobrenje za daljnje vođenje i pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Branimira Glavaša po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog vođenja kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala. Ima li netko protiv? Ima li suzdržanih? Jedan. Utvrđujem da je s jednim glasom suzdržanim i 132 glasa za prihvaćen ovaj drugi prijedlog. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da obrazloži drugu točku. Gospodine predsjedniče. Dakle, imamo Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika magistra Božidara Pankretića i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Borisa Klemenića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 3. sjednici održanoj 12. siječnja 2008. godine obavijest koalicije Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Primorsko-goranskog saveza kojom je izvijestila povjerenstvo da je zastupniku magistru Božidaru Pankretiću sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti obnašanja dužnosti ministra na koje je imenovan sa zastupničkom započelo mirovanje zastupničkog mandata te da će umjesto njega zastupničku dužnost obnašati njegov zamjenik Boris Klemenić. Kako je gospodin Pankretić izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Primorsko-goranskog saveza u VII. izbornoj jedinici koalicija Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Primorsko-goranskog saveza i sukladno članku 12. stavku 1. zakona odredilo da gospodin Boris Klemenić kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika magistra Božidara Pankretića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata magistra Božidara Pankretića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Borisa Klemenića. Shodno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Utvrđuje se da dana 12. siječnja 2008. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku magistru Božidaru Pankretiću i da zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dana 12. siječnja 2008. godine započinje obnašati zamjenik zastupnika Boris Klemenić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na glasovanje. Tko je za? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je započela zastupnička dužnost gospodina Borisa Klemenića. Molim gospodina zastupnika da i da prisegu ovdje na Saboru. Nakon izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima sukladno članku 7. itd. tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske". Gospodin Boris Klemenić. **Klemenić, Čestitam zastupniku Borisu Klemeniću i želim mu uspješan rad u Hrvatskom saboru.